Idemo na odlučivanje o odrađenim točkama dnevnog reda. Najprije izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva poštovanu kolegicu Gordanu Sobol da podnese izvješće. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mandatno-imunitetnog povjerenstvo je na 47.sjednici održanoj 30.siječnja 2015.godine razmotrilo zahtjev Općinskog suda u Splitu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Željka Keruma zbog kaznenog djela uvrede iz članka 199.stavak 2.i kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona. Željko Kerum je zastupnik 7.saziva Hrvatskog sabora i na osnovu članka 76. Ustava i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata. Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke da za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskrati odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Željka Keruma po privatnoj tužbi Damira Petranovića iz Splita zbog kaznenog djela uvrede iz članaka 199.i kaznenog djela iz članka 200. Kaznenog zakona. Naime, u slučajevima privatnih tužitelja kao i u slučajevima kada oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika jer je državni odvjetnik ustanovio da nema osnova za pokretanje ili vođenje kaznenog postupka Povjerenstvo Hrvatskom saboru predlaže uskraćivanje odobrenja, a kazneni postupak može se pokrenuti nakon isteka mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih za raspravu. Zaključujem raspravu. Molim glasujmo o prijedlogu odluke. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 111 glasova za, ništa suzdržanih i ništa protiv. **Sobol, Gordana (SDP)** Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na 47.sjednici održanoj 30.siječnja 2015.godine pisanu izjavu zastupnika Nikole Vuljanića od 26.siječnja 2015.godine kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti u skladu sa odredbom članka 14.stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Nikoli Vuljaniću Nikoli Vuljaniću započelo 1.srpnja 2013.godine temeljem članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te je istog dana Nenad Pleše započeo obnašanje zastupničkog dužnosti zamjenika zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz članka 14.stavka 2.i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Nikole Vuljanića je Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku o prestanu mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Nikole Vuljanića sa danom 3.veljače 2015.godine te prestanak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Nenada Pleše sa danom 3.veljače 2015.godine. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovana predsjednice. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Molim glasujte.

Ponovit ćemo glasovanje da bude korektno. Molim glasujte o prijedlogu odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Hvala lijepa. Utvrđujem da je jednoglasno sa 110 glasova za donešena predložena odluka, ništa suzdržanih, ništa protiv.